nacionalnu sigurnost. Prelazimo na točku 12. - Prijedlog odluke o osnivanju odbora za nagradu za promicanje prava djeteta. Predlagatelj Odbor za obitelj, mladež i šport. Predlagatelj akta je Saborski odbor na temelju odredbi članka 42., članka 77., i članka 118. Poslovnika Hrvatskoga sabora, te članka 6. Zakona o nagradi za promicanja prava djeteta. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednica Odbora Željana Kalaš, Odbora za obitelj, mladež i šport, uvažena zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Evo u svojstvu potpredsjednice Odbora za obitelj, mladež i šport obrazložit ću donošenje ove odluke. Zakonom o nagradi za promicanja prava djeteta, propisano je Republika Hrvatska dodjeljuje nagradu za promicanje prava djeteta za iznimna iznimna postignuća u zaštiti, dobrobiti i prava i interesa djece. Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada. Odredbom članka 6. zakona propisano je da nagradu za promicanje prava djeteta dodjeljuje Odbor za promicanje prava djeteta koji se sastoji od 5 članova, a osniva ga Hrvatski sabor na vrijeme od 2 godine. Članovi odbora imenuju se iz redova poznatih javnih radnika koji se bave pitanjima vezanim uz prava djeteta, a na prijedlog matičnog tijela Hrvatskog sabor, to je Odbor za obitelj, mladež i šport. Mandat dosadašnjih imenovanih članova odbora istekao je krajem 2007. godine. Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora na 12. sjednici održanoj dana 1. listopada 2008. odlučio odlučio je većinom glasova za članove Odbora predložiti sljedeće članove, akademkinju Alicu Wertheimer-Baletić potpredsjednicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Tanju Radočaj profesoricu psihologije, predsjednicu UNICEF-ovog ureda u Hrvatskoj, profesoricu doktoricu znanosti Dubravku Maleš profesoricu na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesora doktora znanosti Alojzija Hoblaja, profesora na Katoličko bogoslovnom fakultetu i Dajanu Podloski Gračanin profesoricu glazbe osnivateljicu i predsjednicu Udruge prava djeteta. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Koliko vidim ne. I imamo jednu prijavljenu zastupnicu. Uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Podržavajući sve što je potpredsjednica matičnoga odbora kolegica Kalaš iznijela u obrazloženju ovoga prijedloga podržavajući ovo pozivam sve kolege da što prije izglasamo predloženi odbor kako bi se nagrada za promicanje prava djeteta mogla dodijeliti i ove godine 20. studenoga na Međunarodni dan djeteta i dan kada je tih 1965. godine generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a znamo da je i Republika Hrvatska potpisnica ovoga dokumenta. S druge strane treba reći da je natječaj za prijave za kandidate sukladno Pravilniku o nagradi za promicanja prava djeteta objavljen i da je u tijeku, i da je pozivam da je krajnje vrijeme da budemo svi svjesni da trebamo ovo imenovati kako bismo mogli na Međunarodni dan djeteta 20. studenoga izvršiti, odnosno dodijeliti nagradu zasluženima. Hvala lijepa.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 prekidamo sjednicu u ovom trenutku. Pauza do 12,30 s time da bih molio zastupnike da budu tu blizu. Ukoliko se steknu uvjeti i čim se steknu, a najkasnije u 12,30 nastavljamo sa sjednicom. Zahvaljujem.